Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Državni tajnik gospodin Nikola Ružinski. Izvolite. Hvala lijepo gospodine predsjedniče, uvažene dame i gospodo zastupnici. Pred nama je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti zraka. Zakon o zaštiti zraka donijet je 2004. godine. Stupio je na snagu 31. svibnja 2005. godine. U međuvremenu 2006. i 2007. godine Hrvatski sabor je usvojio zakone i ratifikaciju o četiri protokola uz Konvenciju o dalekosežnom prekograničnom onečišćenju zraka, o tzv. Stocholmskoj konvenciji. Isto tako, u 2007. godini je ratificiran i Kyotski protokol uz Okvirnu konvenciju UN-a o promjeni klime. I konačno, u listopadu 2007. godine donesen je Zakon o zaštiti okoliša o kojem smo već razgovarali. U Europi na razini Europske unije od 2006. je donesena nova Uredba o floriranim stakleničkim plinovima i direktiva, nova direktiva o kakvoći zraka u 2008. Svi ti propisi, međunarodni propisi, europske norme, direktive zahtijevaju određenu izmjenu i dopunu ovog zakona, a najvažniji, vjerojatno najvažniji dio i najznačajniji dio ovog Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o zaštiti zraka je posljedica ratifikacije Kyotskog protokola kojim se, tako da se ovim zakonom i kasnije uredbom koja će doći iz tog zakona i pravilnika treba riješiti pitanje trgovanja kvotama emisija stakleničkih plinova jer je to jedan od načina na koji način se može provoditi sustav zaštite klime od klimatskih promjena, utjecaja antropogenih izvora CO2. Tako da je donesena i dopuna direktive trgovanja stakleničkih plinova unutar zajednice gdje mi još nismo na redu. Onda važan segment koji je u međuvremenu nastupio, a to je standardizirani i sigurnosni sustav i registra emisija isto kroz europsku direktivu kasnije prenesenu u naš Zakon o zaštiti okoliša. Onda je uspostavljanje upitnika o izvješćivanju prema zahtjevima direktive u kojoj se utvrđuje shema trgovanja emisijama. Dakle, sve je to vezano uz trgovanje emisija i izbjegavanje dvostrukog računa, smanjenje emisija da ne bi došlo do zloupotrebe ovih svih direktiva. Dakle, zato je to s jedne strane Kyotski protokol, s druge strane Europska unija, je napravljen i pripremljen ovaj Nacrt zakona o zaštiti zraka koji se uređuje, usklađuje sa tim provedbenim zakonima Europske unije. Dakle, kad pogledamo dio koji se usklađuje sa EU normama, sa direktivama, sa aquisom posredno kroz Zakon o zaštiti okoliša, dakle koji je to prihvatio. To je pitanje zaštite zraka koji su bili u nadležnosti državne uprave. Dakle, to je onaj dio koji je vezan uz nadležnost zaštite, poslova zaštite okoliša, prikupljanje podataka o emisijama koje se sad objedinjuju u zajednički, novo uspostavljeni registar onečišćivača i obveza postrojenjima za primjenu tehničkih mjera zaštite propisano novim instrumentom, a to su objedinjeni uvjeti zaštite okoliša. To je tzv. IPPS direktiva koja je jedan od snažnih segmenata zaštite okoliša kod industrijskih i proizvodnih procesa. Tu su tehničke mjere zaštite zraka u pogonima, uređajima manjih postrojenja. Dakle, propisi onih manjih postrojenja koji ne potpadaju pod tu IPPS direktivu. I konačno, u zakonu govorimo i o nekim dijelovima kojim se uređuju pitanja inspekcijskog nadzora i uprave. Što se tiče prenošenja pravne stečevine EU u području klimatskih promjena tu se daje način izračuna emisija, izvješćivanje o dostavi podataka i o nacionalnom registru što sam rekao i izrada plana raspodjele emisijskih kvota stakleničkim plinovima po subjektima. To je tzv. alokacijski planovi. To su alokacijski planovi koji će se provesti tijekom ove godine, gdje će se uvrstiti i utvrditi točna kvota emisija za pojedine pogone i ovim zakonom se ujedno i daje, uvodi kazna od 750 kuna. Dakle, reda veličine 100 eura za svaku tonu prekoračenih emisija koje će ti subjekti energetski ili industrijski ispuštati iznad alokacijskim planom utvrđene kvote. Taj novac će se skupljati u Fondu za zaštitu okoliša i služit će za pokriće eventualnih kazni koje će država Hrvatska morati platiti ako ukupno prekorači emisije koje su joj odobrene Kyotskim protokolom, a kasnije i vidjet ćemo što će biti u sljedećim godinama, postkyotskom razdoblju prema post Kyotu, gdje se bitno, bitno postrožuju uvjeti. Ostalo što je značajno je možda i to, da državna mreža za praćenje kakvoće zraka će prijeći u vlasništvo, prenijet ćemo u vlasništvo Hidrometeorološkog zavoda kao stručne institucije koja će to obavljati nakon što se ta mreža izgradi. Imamo sad jedan projekt kroz PHARE, dakle kroz predpristupnu pomoć gdje će se izgraditi te Dakle, ovim sustavom kao što sam rekao, usklađujemo se sa međunarodnim uvjetima borbe protiv klimatskih promjena, bilo EU normi, bilo Kyotskog protokola i uređuju se ostali uvjeti se ostali uvjeti koji su doneseni dosadašnjim našim zakonima. Hvala lijepo. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Odbori. Otvaram raspravu. Klub zastupnika… Molim? A ima odbor. Gospođa zastupnica Mirela Holy, Odbor za zaštitu okoliša. **Holy, Odbor za zaštitu okoliša Hrvatskog sabora raspravio je na prvoj sjednici održanoj 25. travnja 2008. godine Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti zraka s Konačnim prijedlogom zakona koji je predsjedniku Hrvatskog sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske aktom od 10. travnja 2008. godine, uz prijedlog da se sukladno članku 159. Poslovnika Hrvatskog sabora predloženi zakon donese po hitnom postupku. Odbor za zaštitu okoliša na temelju svoje nadležnosti iz članka 84.a Poslovnika Hrvatskog sabora raspravio je navedeni konačni prijedlog zakona kao matično radno tijelo. U uvodnom obrazloženju predstavnik predlagatelja ukratko je obrazložio da Zakon o zaštiti zraka po svojoj strukturi predstavlja okvirni zakon kojim se uređuje upravljanje i procjenjivanje kakvoćom zraka, te da je temeljem njega donesen iz provedbenih propisa kojima se ovo područje usklađuje s pravnom stečevinom Tijekom 3 godine od stupanja na snagu ovog zakona od strane RH potvrđeni su međunarodni ugovori s područja zaštite klimatskog sustava i emisije stakleničkih plinova čija provedba zahtjeva određene izmjene Zakona o zaštiti zraka. Ujedno se predloženim izmjenama i dopunama u zakon prenose elementi direktiva te vrši usklađenje sa Zakonom o zaštiti okoliša donesenim 2007. godine. U raspravi na odboru posebno je ukazano na pitanje kakvoće zraka u Sisku, Kutini i Rijeci te istaknuta potreba uvođenja mjerenja satnih umjesto dnevnih razina amonijaka i sumporovih spojeva. Ujedno je od predlagatelja zatraženo dodatno pojašnjenje vezano uz sustav obavješćivanja javnosti kod prekoračenja dozvoljenih vrijednosti emisija te mogućnost uvođenja ekološke rente. Vezano uz pitanje onečišćenja zraka iz Rafinerije nafte Sisak i zaključak donesen na 25. sjednici Hrvatskog sabora u travnju 2007. godine, predstavnik predlagatelja istaknuo je da je pripremljeno izvješće o rezultatima provedbe predloženih mjera za proteklu godinu, te će biti dostavljeno Odboru za zaštitu okoliša. Ujedno je polazeći od činjenica da energetika emitira visok postotak stakleničkih plinova, raspravljano je o trendovima potrošnje energije u Republici Hrvatskoj, pitanjima ispunjenja ograničenja Kyoto protokola, emisija stakleničkih plinova te povećanje udjela obnovljivih izvora energija. U tom je kontekstu istaknuta potreba dostavljanja nacrta strategije energetskog razvitka Republike Hrvatske na razmatranje Oboru za zaštitu okoliša prije stavljanja navedene strategije u proceduru donošenja. Tijekom rasprave istaknuta je važnost izrade kvalitetnih projekata te izvedbe sustava odplinjavanja kod sanacije odlagališta otpada u cilju preveniranja pojava prekoračenja koncentracije metana iznad graničnih vrijednosti. U raspravi je ujedno ukazano na pitanje složenosti metode valorizacije prizemnog ozona te važnost komunikacije s javnošću vezano uz ovu problematiku. Nakon provedene rasprave odbor je jednoglasno odlučio predložiti Hrvatskom saboru donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti zraka. Hvala. Ima li još koji odgovori? Rasprava, klub zastupnika HDZ-a, gospodin zastupnik Tomislav Vrdoljak. Izvolite.

Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani državni tajniče, uvažene kolegice i kolege zastupnici. Zakon o zaštiti zraka donesen je u studenome 2004. godine i stupio je na snagu 31. ožujka 2005. godine. Usklađen je s odredbama direktiva tako da po svojoj strukturi predstavlja okvirni zakon sukladno direktivi 96/62 E.Z. kojim se uređuje upravljanje i procjenjivanje kakvoćom zraka a provedbenim propisima koji su doneseni temeljem ovoga zakona implementirane su u najvećoj mjeri direktive iz tog područja. Onečišćenje zraka ozbiljan je problem vremena u kojem živimo i značajno utječe na zdravlje ljudi, kakvoću okoliša, kakvoću življenja te štetno utječe na bilo koju sastavnicu okoliša. Klimatske promjene su globalna opasnost po okoliš, te su stoga glavna prijetnja ljudskom rodu u 21. stoljeću. Glavne onečišćujuće tvari koje se spuštaju u zrak izravnim ili neizravnim ljudskim djelovanjem iz stacioniranih ili pokretnih emisijskih izvora su sumporov dioksid, dim, ugljikov monoksid, lebdeće čestice, teški metali, benzin, oli, aromatski ugljikovodici, amonijak i drugi. Europska unija je zbog vrtoglavog porasta emisija ugljičnog dioksida, što bi moglo rezultirati katastrofalnim posljedicama predložila da u nacrt s Balija uđe odrednica prema kojoj bi industrijski razvijene zemlje do 2020. godine smanjile emisiju u rasponu između 20 i 40% u odnosu na 1990. godinu. Protokolom iz Kyota se predviđalo da industrijski razvijene zemlje od 2008. do 2012. godine smanje emisiju stakleničkih plinova za oko 5% u odnosu na 1990. godinu. Izvori onečišćujućih tvari u atmosferi su, uz prirodne izvore, uglavnom rezultat ljudske aktivnosti kao što su npr. izgaranje fosilnih goriva u svrhu proizvodnje energije za potrebe industrije i kućanstava, industrijski procesi i promet koji predstavlja glavni izvor onečišćenja zraka u gradovima. Mi smo prvi naraštaj koji ima itekako razloga strahovati od nepredvidljivosti klime jer smo svjedoci brojnih vremenskih ekstrema koje gledamo na televiziji, topljenja ledenjaka, olujnih nevremena, poplava, a pratimo i kod nas u Hrvatskoj zime koje su sve više bez snijega i kišna ljeta. Svi ovi problemi, kako onečišćenja zraka, tako i klimatskih promjena te oštećenja ozonskog sloja moraju se rješavati na lokalnoj, regionalnoj i globalnoj razini donošenjem adekvatnih strategija, programa i mjera te donošenjem propisa i njihovom adekvatnom primjenom u praksi. Republika Hrvatska se od svoje neovisnosti aktivno uključila u rješavanje problema onečišćenja zraka, a kasnije i klimatskih promjena, uvažavajući pozitivne propise u državama Europske unije. Novi Zakon o zaštiti zraka iz 2004. godine usklađen je s odredbama EU direktiva, tako da po svojoj strukturi predstavlja okvirni zakon sukladno direktivi 96/62 E.Z. kojim se uređuje upravljanje i procjenjivanje kakvoćom zraka, a provedbenim propisima koji su doneseni temeljem ovoga zakona implementirane su u najvećoj mjeri direktive iz područja zaštite zraka. Temeljem ovoga zakona, do danas je doneseno 16 provedbenih propisa i programa koji su u najvećoj mjeri usklađene s pravnom stečevinom Potrebno je naglasiti da je Republika Hrvatska ratificirala gotovo sve međunarodne ugovore iz područja zaštite atmosfere, klime i ozonskog sloja te se i na taj način aktivno uključila na regionalnoj i globalnoj sceni u suzbijanju onečišćenja zraka i zaštiti klimatskog sustava. U listopadu 2007. godine, donesen je novi krovni Zakon o zaštiti okoliša. Ovim zakonom uveden je novi instrument zaštite okoliša utvrđivanje objedinjenih uvjeta zaštite okoliša za postrojenje kojim se prenosi direktivama 96/91 E.Z.-a u hrvatsko zakonodavstvo, te je zbog toga bilo potrebno uskladiti pojedine odredbe Zakona o zaštiti zraka. Zakonom o zaštiti okoliša iscrpno su uređena pitanja vezana za upravni i inspekcijski nadzor te je potrebno s odredbama ovoga zakona uskladiti i adekvatne odredbe u Zakonu o zaštiti zraka. Kako je u međuvremenu donesen i Prekršajni zakon, potrebno je i s tim zakonom uskladiti Zakon o zaštiti zraka. Tijekom 3 godine od stupanja na snagu Zakona o zaštiti zraka usvojene su značajne dopune međunarodnog ugovora iz područja zaštite klimatskog sustava i emisija stakleničkih plinova koje zahtijevaju određene izmjene Zakona o zaštiti zraka. Republika Hrvatska je također 27. travnja 2007. godine ratificirala Kyotski protokol uz okvirnu Konvenciju UN-a o promjeni klime koji je u odnosu na Republiku Hrvatsku stupio na snagu 28. kolovoza 2007. godine. Temeljem navedenog te obveze Republike Hrvatske o usklađivanju hrvatskog zakonodavstva s pravnom stečevinom EU-a pripremljen je Konačni prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o zaštiti zraka koji se usklađuje s odredbama novog Zakona o zaštiti okoliša te se daje pravni okvir za provedbu Kyotskog protokola i pravne stečevine EU iz ovoga područja. Ratifikacijom Kyotskog protokola stekli su se uvjeti za prijenos pravne stečevine Europske unije u hrvatsko zakonodavstvo te se ovim zakonom prenose elementi sljedećih direktiva. Direktive kojom se utvrđuje shema za trgovanje kvotama emisijama stakleničkih plinova unutar zajednice, uredbe komisije o standardiziranim i sigurnosnim strukturama registara emisija, odluke kojom se uspostavlja upitnik za izvješćivanje prema zahtjevima direktive kojom se utvrđuje shema za trgovanje kvotama emisije stakleničkih plinova unutar zajednice. Odluke kojom se prenose upute za praćenje i izvješćivanje o emisijama stakleničkih plinova sukladno direktivi 2003/87 EZ. Odluke o izbjegavanju dvostrukog brojanja smanjenja emisija stakleničkih plinova temeljem sustava zajednice za trgovanje, emisijama za projektne aktivnosti temeljem Kyotskog protkola u skladu s direktivom 2003/87 EZ. Koje su osnovne značajke prijedloga ovoga zakona? Osnovne značajke prijedloga ovoga zakona su usklađivanje s odredbama Zakona o zaštiti okoliša, a to znači pitanje zaštite zraka koja su bila u nadležnosti ureda državne uprave u županijama, ovim se zakonom prenose u cijelosti na upravne odjele nadležne za zaštitu okoliša u županijama i Gradu Zagrebu. Podaci o emisijama prikupljaju se u novom objedinjenom sustavu registra onečišćavanja okoliša. Odredbama nacrta zakona propisuju se obveze postrojenjima za primjenu tehničkih mjera zaštite zraka propisanih novim uvedbenim instrumentom u Zakonu o zaštiti okoliša, objedinjenim uvjetima zaštite okoliša. Propisuje se također primjena tehničkih mjera zaštite zraka koje moraju biti propisane u dozvolu koju izdaje nadležno tijelo na lokalnoj razini za bavljenje određenih djelatnosti u pogonima, uređajima ili manjim postrojenjima za koje nije obvezno pribavljanje objedinjenih uvjeta zaštite okoliša. Značajna novost je da se ove mjere moraju utvrditi elaboratom koji izrađuje ovlaštena osoba prema Zakonu o zaštiti okoliša. I sukladno Zakonu o zaštiti okoliša na iscrpan način se ovim zakonom uređuju pitanja vezana za upravni i inspekcijski nadzor da se propisuju adekvatne novčane kazne. Značajka prijedloga ovog zakona je također prijenos pravne stečevine Europske unije u području klimatskih promjena, a to znači prijedlogom zakona uređuje se praćenje emisija stakleničkih plinova na razini države, način izračuna tih emisija, izvješćivanje, dostavljanje podataka u nacionalni registar, emisija koje s ovim zakonom uspostavlja. Propisuje se donošenje plana raspodjele emisijskih kvota stakleničkih plinova, razdoblja za koja se donosi popis popis djelatnosti na koje će se primjenjivati raspodjela emisijskih kvota i drugi uvjeti neophodni za adekvatnu provedbu plana. Propisuje se obveza postrojenjima prema popisu iz plana da pribave dozvolu ministarstva za ispuštanje stakleničkih plinova do propisanog roka, tj. do 30. rujna 2009. godine. U protivnom ova postrojenja neće moći obavljati svoju djelatnost i ispuštati stakleničke plinove nakon 1. siječnja 2010. godine. Emisije stakleničkih plinova dodijeljene dozvolom mogu biti predmet trgovanja. Za potrebe praćenja svih transakcija s dodijeljenim kvotama u Agenciji za zaštitu okoliša uspostavlja se registar emisija kao središnja standardizirana i infomratizirana baza svih podataka o emisijama stakleničkih plinova. I na kraju uvodi se također plaćanje naknade u iznosu od 750 kuna za svaku prekomjernu tonu ugljičnog dioksida koju operater ne može pravdati svojom dozvolom i koju uplaćuje u Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Uplaćena sredstva biti će polog u slučaju da Republika Hrvatska mora platiti kaznu zbog prekomjernih emisija stakleničkih plinova. Ostala značajna pitanja su: Sukladno obvezama iz ratificiranih međunarodnih ugovora propisuje se obveza da nacionalne agencijske planove, nacionalne programe i nacionalna izvješća donosi Vlada Republike Hrvatske. Također se daje ovlast ministarstvu da u slučaju prekograničnog onečišćenja zraka koje dolazi iz druge države i može prouzročiti povećane povećane koncentracije onečišćujućih tvari na teritoriju Republike Hrvatske može pokrenuti aktivnosti s nadležnim tijelom druge države kako bi se donijeli zajednički planovi i programi za smanjivanje onečišćenja zraka primjenom prikladnih mjera. Na temelju svega navedenog te u cilju što bolje i kvalitetnije zaštite zraka i zaštite klime u Republici Hrvatskoj smatramo donošenje izmjena i dopuna zakona postojećeg Zakona opravdanim i stoga će klub Hrvatske demokratske zajednice

Štovani gospodine potpredsjedniče, štovani gospodine državni tajniče, štovane kolegice i kolege. Evo dočekali smo u ovo dinamično vrijeme da ponovo razmatramo kompleksnu problematiku zaštite zraka iako je Zakon o zaštiti zraka donesen u Hrvatskom saboru relativno nedavno. Međutim dinamično gospodarstvo u Europi kao i u Hrvatskoj, te neke nove znanstvene spoznaje koje su opredmećene u novim europskim, nekim a također i činjenica da je u Republici Hrvatskoj donesen Zakon o zaštiti okoliša 2007. godine su evo uzroci da se mora mijenjati i Zakon o zaštiti zraka. Republika Hrvatska iako se zemljopisno nalazi u dijelu Europe koja ne bi trebala imati većih problema sa kvalitetom zraka, ipak ima nekoliko teških situacija vezano uz tu problematiku. Spomenimo Sisak, Kutinu, Rijeku pa i Grad Zagreb kao najveću anglomeraciju stanovništva u Republici Hrvatskoj. Ovim zakonom se uvodi kontrola lebdećih čestica manjeg promjera odnosno promjera od 2,5 mikrometra, to je u skladu sa suvremenim znanstvenim spoznajama prema kojim većina zdravstvenih tegoba dolazi upravo od tih čestica manjeg promjera. promjera. Međutim činjenica jest da su se te čestice manjih promjera pokazali kao dobri pokazatelji prijenosa onečišćenja sa udaljenijih izvora, dakle to je ono čime nas obdaruju, jer čak i najudaljenije europske europske države. Znanstvenici su također ustanovili i da koncentracija ukupnih lebdećih čestica, zatim lebdećih čestica većeg promjera, a kao i ovih manjih, te u njima sadržanih onečišćujućih tvari statistički značajno ovise o vremenskim stanjima. U Zagrebu je primjerice najveća koncentracija se može zabilježiti lebdećih čestica u trenutku kada puše vjetar iz jugoistočnog smjera tj. tzv. jugoistočni tip vremena i to ukazuje na industrijsku zonu zagrebačku kao osnovni izvor onečišćenja lebdećim česticama na području Grada Zagreba. Srećom, po Zagreb i njegove stanovnike taj tip vremena je najrjeđi i vjetar najrjeđe puše iz tog smjera. I to je jedan od primjera dobrog prostornog planiranja industrijskih aktivnosti u velikim gradovima i to možda nadajmo se baš zahvaljujući informacijama koje je priskrbila hrvatska znanost. U ovom zakonu se uvodi zamjena „kritične“ za „upozoravajuću“ razinu, no prema ako se uđe dublje u zakon vidi se da bi kritična razina bila niža niža od upozoravajuće razine, što ukazuje da možda termin nije najbolje odabran. Opet se uvodi i klasifikacija kakvoće zraka prema određenim parametrima, što u praksi otvara mogućnost da jedno mjesto bude po dva parametra različito klasificirano. To je evo recimo jedna od dvojbi koju bi valjalo nekako razriješiti. Određivanje područja i naseljenih područja, te njihovo razvrstavanje prema kategorijama kakvoće zraka utvrđuje utvrđuje Vlada. Međutim, bilo bi dobro da se to određivanje radi u suradnji sa jedinicama lokalne i područne odnosno regionalne uprave i samouprave, jer bi to bilo u skladu sa, ne samo sa demokratskim standardima i decentralizacijom u području odlučivanja u kojem svakako treba sudjelovati i lokalna zajednica, posebice stoga što je lokalnoj zajednici u velikoj razini povjerena briga o čistoći zraka. Zakonom nedostaje jedan važan instrument zaštite zraka jer članak 2. Zakona o zaštiti zraka kaže, to je ova neprerađena verzija da zaštita i poboljšanje kakvoće zraka u cilju održivog razvoja se temelji na načelima zaštite okoliša s određenim Zakonom o zaštiti okoliša i zahtjevima međunarodnih prava. Princip održivog razvoja temeljno je načelo zaštite okoliša i zaštite zraka. Zaštitu zraka moramo ostvariti na način da njegovim današnjim korištenjem ne uskratimo budućim generacijama mogućnost korištenja prirodnih resursa. U ovom slučaju čistog zraka. Zakon o zaštiti zraka daje instrumente za korekcijske akcije, međutim u dijelu preventive i zaštite, te provedbe principa održivog razvoja je pomalo nedorečen pa čak i nedostatan. Zakonom su propisane tri kategorije kakvoće zraka. Ako je zrak umjereno onečišćen to je II. kategorija, jače onečišćen III. kategorija. Zakon propisuje način korekcijskog djelovanja. Za I. kategoriju propisuje se da zrak zrak mora ostati trajno u I. kategoriji, bez obzira na novu izgradnju. Međutim u području I. i II. kategorije kakvoća zraka, novi zahvat u okoliš ili rekonstrukcija postojećeg izvora onečišćavanja zraka ne smije ugroziti postojeću kategoriju kakvoće zraka. Međutim to nije dostatno jer omogućava da neki novi izvor emisije, industrijsko postrojenje koje se gradi u području gdje je kakvoća zraka znatno ispod granične vrijednosti praktički zapuni prostor do granične vrijednosti i na tom mjestu više nitko ništa ne može graditi. Utjecaj takvog postrojenja može biti vrlo velik jer u nekim područjima koncentracija štetnih tvari su upola manje od GV pa on može imati doprinos do cijele razine granične vrijednosti. Za svaki novi zahvat provodi se postupak procjene utjecaja na okoliš, a prema novom Zakonu o zaštiti okoliša i za planove i programe izrađuje se strategijska studija na okoliš. Ne postoji garancija da će kroz ovaj proces biti ostvareno načelo održivog održivog razvoja, jer se investitor ima prava pozvati i na Zakon o zraku. Bilo bi stoga dobro da se zakonom uvede dopušteno dodatno opterećenje u područjima I kategorije zraka, a to ne može biti u nadležnosti samo lokalnih uprava u sklopu planova i programa i potom kroz studije utjecaja na okoliš jer se opća načela trebaju definirati na razini države. Pitanje je recimo sa zaštićenim prirodnim područjima ili područjima od istaknute kulturne važnosti, a praksu reguliranja dodatnog opterećenja imaju i druge države. Mnoge druge države isto tako one definiraju i prihvatljivi dodatni rizik bilo dobro da u smislu ovog zakona za područje prve kategorije zraka Vlada donese upute o načelima i mjerilima određivanja dozvoljenog opterećenja, dodatnog dugotrajna zaštita i uvažio princip održivog razvoja. Što se tiče inspekcije, zakon daje vrlo visoke ovlasti inspekciji i prema zakonu inspektor može narediti obustavu proizvodnje što općenito nije upitno, štoviše ponekad je i potrebno. Problem je to što ne postoje dodatno definirana mjerila, ona nisu korektno definirana jer nisu kvantifikabilna dakle mjerljiva. Članak 87. kaže da: "Onečišćivač treba platiti kaznu ako emitira količine koje mogu ugroziti zdravlje ljudi, kakvoću življenja ili okoliš". Treba objasniti što se misli pod utjecajem na zdravlje. Nigdje se ne definira koje su to vrijednosti i bilo bi potrebno da predlagač objasni točno koje su to vrijednosti i gdje su definirane. To svakako nisu granične vrijednosti, a nisu niti tolerantne vrijednosti s obzirom da se radi o veličinama koje zapravo europska legislativa ne prepoznaje. A to nisu niti kritične vrijednosti, jer one su definirane samo za neke onečišćujuće tvari. Ne znači da, ako se kratkotrajno premaše emisije da je zdravlje zaista i ugroženo, jer koncentracije u okolišu mogu i dalje biti niske. Hrvatska nema definirane kriterije za ocjenu utjecaja neugodnih mirisa što spada u narušavanje kakvoće življenja. Primjer je recimo Sisak. Tamo ljudi zaista teško podnose neugodne mirise, ali razine koncentracija zaista jesu ispod onih koje mogu utjecati na zdravlje. Potrebno je jasno definirati mjerila za ocjenu što je ugrožavanje zdravlja, što je ugrožavanje kakvoće življenja, odnosno pretjeranog utjecaja na okoliš. Time će se dobiti i objektivna mjerila za rigoroznije djelovanje. Ne može inspekcija djelovati i optužiti industriju da ugrožavaju zdravlje, a da nemaju podatke o koncentracijama niti imaju referentnu vrijednost za neka zagađivala. Stoga bi Vlada trebala posebnom uredbom definirati kriterije i koje koncentracije u zraku se mogu smatrati da ugrožavaju zdravlje, kakvoću življenja i prekomjeran utjecaj na okoliš kao mjerilo za momentalno djelovanje i obustavu pogona. Što se tiče nositelja poslova iz praćenja kakvoće zraka u postajama iz državne mreže, to je povjereno Državnom hidrometeorološkom zavodu. Međutim, smatramo da bi u to svakako trebalo uključiti i znanstvene institute i fakultete Republike Hrvatske koji se bave predmetnom problematikom budući da se u toj sferi akademsko-znanstvene zajednice kriju oni najjači društveni koji se upravo bave, ne samo ispitivanjem kakvoće zdravlja nego i ispitivanjem utjecaja na zdravlje, a iskusni su i u mnogim drugim poslovima vezanom uz razvijanje razvijanje metodologije i interpretacije rezultata. Svakako, radi se o potrebnom zakonu koji bi uz ova određena poboljšanja bio još bolji i klub SDP-a će ga podržati. Hvala. Pojedinačna rasprava. Gospođa zastupnica Mirela Holy. Izvolite. Hvala vam potpredsjedniče. Ovaj prijedlog izmjena Zakona o zaštiti zraka nažalost govori o tome koliko smo svojim antropocentričnim načinom razmišljanja i djelovanja ekološki degradirali svijet u kojem živimo. Ova naša stvarnost je posljedica razmišljanja i djelovanja prema kojem je zapadni čovjek duboko uronjen u bešćutni konzumerizam, postao alfa i omega svega, jedino mjerilo svih stvari. Zbog galopirajućih klimatskih promjena, područje zaštite zraka i suzbijanje agresivnih stakleničkih plinova postalo je najpropulzivniji prostor kako međunarodnog, tako i europskog političkog, zakonodavnog, ali i gospodarskog djelovanja. Fenomen klimatskih promjena definitivno je postao tema glavnih struja društvenih kretanja kako u svijetu, tako i u Hrvatskoj. Iako mi se još prije nekoliko godina, u vrijeme dok sam radila u Ministarstvu zaštite okoliša i slala priopćenja u kojima smo hrvatsku javnost informirali o Kyoto i Montrealskom protokolu, Danu ozonskog omotača i sličnim temama činilo da će medijska i opća javnost veću pažnju ovim problemima posvetiti tek za kojih desetak godina, kaotična stvarnost poremećenih godišnjih doba i njihovih dosadašnjih obilježja toliko eskalirala da ju više nije moguće ignorirati. To govori kako su manifestacije klimatskih promjena sve vidljivije, brže i alarmantnije. Zbog svega što nam se svake godine sve vidljivije i brže događa, iznimno sam sumnjičava prema prognozama klimatologa koji katastrofične scenarije predviđaju tek za od sredine prema kraju ovog stoljeća. Prije kojih pet godina bila sam zabrinuta zbog posljedica antropogenog djelovanja na okoliš, ali sam optimistično vjerovala kako je odgovornim ponašanjem, prvenstveno najodgovornijih i najbogatijih država svijeta, te primjenom odredbi Kyoto protokola moguće zaustaviti ili barem donekle usporiti razorne posljedice nesmiljene ljudske destrukcije okoliša. Danas nažalost u to više ne vjerujem. Jer i dalje svaki dan na djelu vidimo kako ne želimo promijeniti naš antropocentrični, izuzetno egoistični pogled na svijet, uvjerenje kako je normalno da smo mi ljudi u središtu svih stvari. Jer klimatske promjene samo su vrh sante leda, najuočljivija manifestacija antropogene destrukcije okoliša, pa slijedom toga sprečavanje nekontroliranih emisija stakleničkih plinova u okoliš, odnosno prekomjernog onečišćenja atmosfere, nikako ne može učinkovito spriječiti ekološku katastrofu u koju smo zakoračili i svakim danom sve više tonemo. Iako mediji upozoravaju kako pregrijavanje zemlje uslijed emisije stakleničkih plinova danas predstavlja najveći ekološki problem s kojim se sučeljava Međunarodna zajednica, to nije posve točno, odnosno predstavlja veliko pojednostavljenje složenih okolnosti kojima se ljudskim aktivnostima svakodnevno i nepovratno već desetljećima pa i stoljećima sustavno uništava okoliš. Podsjetit ću da je u '80.-tim godinama prošlog stoljeća veliku pozornost izazvao tekst Donelle Meadows "Granice rasta", koji je razotkrio vezu između svih relevantnih čimbenika u degradaciji okoliša. U "Granicama rasta" povezana su ubrzana industralizacija, nekontrolirani rast broja stanovnika, široko rasprostranjena pothranjenost, te iskorištavanje neobnovljivih izvora sa zagađivanjem okoliša. Svi prethodni elementi međusobno su povezani na mnogo načina a zaključak izvješća je da će se granice rasta na planeti doseći za manje od sto godina ukoliko se nastavi sadašnji trend svih čimbenika a to je industrijalizacija, rast stanovništva, glad u svijetu, iscrpljivanje prirodnih izvora, degradacija okoliša. To će rezultirati velikim padom industrijske proizvodnje te smanjenjem broja stanovnika. Meadow zaključuje kako je takvu crnu prognozu moguće izbjeći uspostavom uvjeta ekonomske i ekološke stabilnosti koji su održivi u daljnjoj budućnosti odnosno zaključuje da što prije svjetska politika prihvati realizaciju održivog razvoja ljudskog društva te krene s implementacijom smjernica održivog razvoja ranije će pokazati pozitivni rezultati te politike. Teoretičari održivog razvoja King i Schneider u prvoj globalnoj revoluciji razlažu ideju velike tranzicije prema kojoj se nalazimo u ranom stadiju tvorbe novog modela svjetskog društva koji će biti različit od dosadašnjeg modela i to na način koliko se društvo nastalo industrijskom revolucijom razlikovalo od …/Govornik se ne razumije./… društva koje mu je prethodilo. Prema njihovom mišljenju svijet se nalazi na početku prve globalne revolucije i to ekološke revolucije. Slične ideje iznio je i Vittorio Hosle u Filozofiji ekološke krize gdje govori o smjeni paradigmi odnosno najavljuje smjenu gospodarske paradigme u kojoj još uvijek živimo ekološkom paradigmom u koju polagano ulazimo i to ne zahvaljujući našem svjesnom odabiru već stoga što smo pritisnuti sve negativnijim ekološkim saldom. Bilo da koristimo naziv velika tranzicija ili smjena paradigmi govorimo o istom fenomenu, o ekološkoj revoluciji. Iz povijesti je poznato da revolucije kakve god bile znače prilično brutalan obračun s dosadašnjim društvenim modelom odnosno nasilni dolazak novog modela društva a to je ono što će nam se po mojem mišljenju uskoro i dogoditi. Uznapredovale klimatske promjene, eksplozija svjetskog stanovništva, sve oskudniji prirodni resursi nafta, voda, hrana, nesklonost promjeni sadašnjeg tržišnog načina života, rast industrije u svim državama svijeta, globalizacijski trendovi, opće zagađenje okoliša i moralna ravnodušnost čovječanstva u to nas svakim danom uvjeravaju. Iako sam u dosadašnjoj raspravi iskazala veliku sumnju u mogućnost pozitivnog djelovanja u cilju izazivanja pozitivne promjene ipak pozdravljam donošenje ovog zakona jer smatram da će nam budućnost biti lakša ukoliko se što prije pripremimo za loš scenarij. U tom smislu i predlažem da se odredbe zakona koje se tiču mjera za sprječavanje onečišćenja zraka preformuliraju na način da se uvede neka varijanta ograničenja prometa, dozvola prometovanja samo vozilima javnog prometa i transporta odnosno ukidanje prometa osobnim vozilima u dijelovima gradova i općina ukoliko je zagađenje graničnih vrijednosti ili prekograničnih vrijednosti. Naime, kao što već svi vjerojatno znate promet je u Hrvatskoj već cijeli niz godina najveći zagađivač zraka pa je nužno radi učinkovitije zaštite znači okoliša raditi učinkovitije na suzbijanju štetnih emisija iz prometa. Hvala vam lijepa.

uvaženi zastupnik Stjepan Kundić. Izvolite. **Kundić, Stjepan (HDZ)** Poštovani gospodine potpredsjedniče Sabora, poštovani gospodine tajniče, kolegice i kolege. Nema uopće sumnje da je zaštita okoliša neophodna za kvalitetu života svih nas sadašnjih i budućih generacija a u tome je bitno kombinirati stalni gospodarski rast na način koji je dugoročno održiv. Već je tu bilo rečeno da je Zakon o zaštiti zraka donesen u studenom 2004. i da je stupio na snagu 31. ožujka 2005. godine. Usklađen je s odredbama direktiva kojima se uređuje upravljanje i procjenjivanje kakvoćom zraka a provedbenim propisima koji su doneseni temeljem ovog zakona implementirane su u najvećoj mjeri direktive iz tog područja. Što se ustvari uređuje tim zakonom? Kao prvi temeljni ciljevi zaštite zraka, zatim značenje pojmova u smislu zakona. Zatim, utvrđuje se institucionalna nadležnost za provedbu zakona, izrađuju se planski dokumenti i sudjeluje javnost u njihovoj izradi. Zatim, prikazuje se način praćenja i utvrđivanja kakvoće zraka na državnoj i lokalnoj razini. Razvrstavanje postoji područja na zone i aglomeracije s obzirom na kategoriju kakvoće zraka. Postoji evidentiranje i praćenje emisija i stacionarnih izvora, obavljanje stručnih poslova, praćenje kakvoće zraka i emisija u zraku. Zatim, postoje mjere za sprječavanje i smanjivanje onečišćavanja zraka, znači tvari koje oštećuju ozonski sloj, staklenički plinovi, informacijski sustav u kakvoći zraka. Zatim, postoje ekonomski instrumenti, nadzor, prekršaji i novčane kazne. U 2006. i 2007. godini Hrvatski sabor usvojio je niz međunarodnih ugovora iz područja zaštite zraka, zaštite zraka, tako Zakon o potvrđivanju stockholmske konvencije o …/Govornik se ne razumije./… organskim onečišćenim tvarima. 2007. godine je također donesen Zakon o zaštiti okoliša pa je potrebno uskladiti odredbe Zakona o zaštiti zraka sa Zakonom o zaštiti okoliša. Tako se pitanja zaštite zraka koja su bila u nadležnosti ureda državne uprave u županijama prenose u cijelosti na upravne odjele nadležne za zaštitu okoliša u županijama i gradu Zagrebu. Podaci o emisijama prikupljaju se u novom objedinjenom sustavu registra onečišćavanja okoliša kako je uređeno u Zakonu o zaštiti okoliša. Zakonom o zaštiti okoliša iscrpno su uređena na novi način pitanja vezana uz upravni i inspekcijski nadzor te je potrebno s odredbama ovog zakona uskladiti i adekvatne odredbe u Zakonu o zaštiti zraka. Kako je u međuvremenu donesen i Prekršajni zakon potrebno je i s tim zakonom uskladiti Zakon o zaštiti zraka. Tijekom tri godine od stupanja na snagu ovog zakona usvojene su značajne dopune međunarodnih ugovora iz područja zaštite klimatskog sustava i emisija stakleničkih plinova koje zahtijevaju određene izmjene Zakona o zaštiti zraka. Također, Republika Hrvatska je 27. travnja 2007. godine ratificirala Kyotski protokol uz Okvirnu konvenciju UN-a o promjeni klime koji je u odnosu na Republiku Hrvatsku stupio na snagu 28. kolovoza 2007. godine. Kao dio svoje strategije za borbu

povezane s premašivanjem svojih pragova emisija. Komisija je također predložila proširenje programa trgovanja s emisijama na zrakoplovne kompanije. Zrakoplovne kompanije pridonose 3 postotnim emisijama plinova i staklenika, no putovanje zrakom raste vrlo brzo a emisije aviona mogle bi negirati četvrtinu smanjenja emisija potrebnih za industrije energetikom iz Protokola iz Kyota. Obaveze temeljem Protokola iz Kyota traju samo do 2012. godine no, komisija je već pokrenula konzultacije za politiku glede klimatskih promjena nakon 2012. godine. Znači, postoji i registar emisija stakleničkih plinova. Znači, stranke pored nacionalnog praćenja stakleničkih plinova dužne su uspostaviti registar emisija stakleničkih plinova u kojem će bilježiti i obračunavati transakcije misijskih jedinica koje predstavljaju jednu tonu ugljičnog dioksida ekvivalent. Državi koja je stranka Kyotskog protokola dodjeljuje se iznos emisije, odnosno kvota emisijskih jedinica koju smije ispuštati u razdoblju od 2008. do 2012. godine. Iz Konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti zraka citirat citirat ću neke važne članke. Tako na primjer članak 3. govori da postoje pod točkama, pod stavkama znači zamjenske tvari. To su florirani plinovi koji pridonose globalnom zatopljenju, te ih je potrebno nadzirati. Zatim pojam “kritična razina“. Razina znači onečišćenosti temeljena na znanstvenim spoznajama iznad koje može doći do štetnih učinaka na receptore kao što su biljke, drveće ili prirodni eko sustavi, a izimajući ljude. Onda postoji termin “prosječni pokazatelji složenosti“. Znači, prosječna razina onečišćenosti utvrđena mjerenjima na mjernim postajama za praćenje pozadinskih gradskih onečišćenja, a koje odražavaju izloženost stanovništva. Gornja granica koncentracije to je razina onečišćenosti koja je utvrđena na temelju znanstvenih spoznaja, a u cilju sprječavanja neopravdano visokog rizika za ljudsko zdravlje, a koju treba postići unutar određenog razdoblja i koji se kad je jednom postignuta ne smije prekoračiti. Mehanizam, zatim postoji pojam trgovanja emisijama, to smo već rekli. Instrument Kyotskog protokola koji omogućuje trgovinsku razmjenu sa emisijskim jedinicama među strankama priloga jedan UNFCC. Zatim, postoji transakcija evidentirani prijenos kava na emisijske jedinice ostvarene bilo postupkom trgovanja ili na drugi način. Međunarodni dnevnik transakcija. Središnja elektronička baza podataka tajništva za praćenje ispravnosti transakcije između registriranih sustava određenih Kyotskim protokolom. Nadzirana osoba. Znači, termin pravna osoba i fizička osoba, obrtnik registrirana za obavljanje djelatnosti. Članak 11. govori, znači prema razinama onečišćenosti on govori da postoji prva kategorija kakvoće zraka, druga i treća. Prva je ona kada je zrak čist ili neznatno onečišćen. Znači, nisu prekoračene granične vrijednosti i dugoročni ciljevi za ozon. Druga kategorija kakvoće zraka to je umjereno onečišćen zrak kad su prekoračene granične vrijednosti i dugoročni ciljevi za ozon, a nisu prekoračene tolerantne vrijednosti i ciljne vrijednosti za ozon. treća kategorija kakvoća zraka. To je prekomjerno onečišćen zrak. Znači, prekoračene su i tolerantne vrijednosti i ciljne vrijednosti za ozon. Kategorija kakvoće zraka iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se za svaku onečišćujuću tvar posebno. Određivanje područja i naseljenih područja, te njihovo razvrstavanje prema kategorijama kakvoće zraka utvrđuje Vlada. Stavak 4. kategorije kakvoća zraka utvrđuje se jedanput godišnje za proteklu kalendarsku godinu. Stavak 5. godišnje izvješće o praćenju kakvoće zraka na području države s popisom kategorija kakvoće zraka izrađuje Agencija za zaštitu okoliša i objavljuje na Internet stranici. Još bih nešto rekao o članku 12. gdje poslove praćenja kakvoće zraka u postajama iz državne mreže za praćenje kakvoće zraka. Znači, prikupljanje podataka, provjera kakvoće, mjerenje podataka, obrada i prikaz rezultata, dostava podataka u informacijski sustav zaštite zraka, održavanje i servisiranje postaja i opreme, te izgradnja novih postaja u državnoj mreži obavlja Državni hidrometeorološki zavod. Nadzor nad poslovima praćenja kakvoće zraka u postajama iz državne mreže za praćenje kakvoće zraka obavlja ministarstvo. Nešto o članku 14. znači koji ima stavak 1. U slučajevima kada postoji sumnja da je došlo do onečišćenosti zraka čija je kakvoća takva da može narušiti zdravlje ljudi, kakvoću življenja ili štetno utjecati na bilo koju sastavnicu okoliša moraju se obaviti mjerenja posebne namjene ili obaviti procjene razine onečišćenosti. Stavak 2. Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba, odnosno grada i općine utvrđuje opravdanost sumnje iz stavka 1. ovog članka i donosi odluku o mjerenjima posebne namjene sa sadržajem i razdobljem mjerenja ili procjeni razine onečišćenosti. Stavak 3. Na zahtjev inspekcije zaštite okoliša da se utvrdi opravdanost sumnje iz stavka 1. ovog članka Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba, grada i općine dužna je donijeti odluku o mjerenju posebne namjene ili procjeni razine onečišćenosti u roku tri dana. Hrvatska demokratska zajednica će podržati Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti zraka s Konačnim prijedlogom zakona po hitnom postupku. Hvala lijepo. Na redu je uvaženi zastupnik Ivan Šantek. Gospodine potpredsjedniče, gospodine državni tajniče. Pred nama je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti zraka. Premda je Zakon o zaštiti zraka donesen relativno nedavno 2004. godine i stupio je na snagu početkom ožujka 2005. godine i bio je usklađen sa odgovarajućim direktivama Europske unije. Evo, stekli su se uvjeti da se i taj zakon promijeni, odnosno da se određene nejasnoće i nepreciznosti zakona uklone, a isto tako da se uklone sa važećim zakonima koji su u međuvremenu doneseni kao što je Zakon o zaštiti okoliša i isto tako i Prekršajni zakon. Naravno, tu je i hrvatski protokol koji je u okviru Konvencije Ujedinjenih naroda o promjeni klime isto tako utjecao na izmjene i dopune zakona. Premda se na prvi pogled radi o tehničkom usklađivanju zakona za nas iz Sisačko-moslavačke županije je važno svaka promjena koja se događa upravo na ovom području, na području zaštite kvalitete zraka. Evo nedavno prilikom obilježavanja Dana planete Zemlja dogodilo se da prilikom, u medijima, prilikom objavljivanja podataka o zagađenosti na žalost Sisačko-moslavačka županija, odnosno gradovi u Sisačko-moslavačkoj županiji Sisak i Kutina ponovno su se našli na vrlo niskom mjestu po kvaliteti zraka. Za Sisak je čak navedeno da se nalazi u trećoj kategoriji, dakle u najlošijoj kategoriji. Međutim, imali smo ovdje prilike čuti na “aktualnom satu“ da se ne radi o trećoj kategoriji, nego da se radi o drugoj kategoriji kvalitete zraka što od nas iz Sisačko-moslavačke županije isto tako ne zadovoljava, jer mi želimo za naše građane da zrak bude prve kvalitete i da su to svi građani naše županije zaslužili. Razlozi zašto je takva situacija u Sisku, u svakom slučaju je jasna, a to je velika količina industrije koja se tamo nalazila. Sisačko-moslavačka županija je prije rata imala čak 27% industrije bivše Jugoslavije, međutim ta su neka poduzeća i dalje ostala, rafinerija je i danas vrlo aktivna, isto tako i termoelektrana, isto tako i kutinska Petrokemija. Ono što je značajno poboljšanje od 2005. godine kad je stupio na snagu ovaj zakon, a možemo i slobodno reći i otkad je Vlada dr. Ive Sanadera u prošlom mandatu bilo je da su uvedene mjerne stanice gdje naši građani mogu u svakom trenutku na displeju pratiti kvalitetu zraka, odnosno mogu vidjeti brojke koje govore koja je razina onečišćenosti i da li je ta, ustvari razina dozvoljena ili prekoračena. Isto tako senzibilizirana je i javnost, tako da lokalni mediji vrlo brzo reagiraju na svako prekoračenje onečišćenja i to su one dobre stvari koje su bile i u ovom zakonu koji se sada mijenja. Ono što bi ovdje istako' je u svakom slučaju i možda najvažniji projekt za grad Sisak, odnosno za rafineriju, a to je poduzeće za odsumporavanje, popularni "Klaus" koji je u vrijednosti od 24 milijuna kuna polovicom polovicom prošle godine započeo s radom, odnosno sada je već to postrojenje i završeno. Samo ilustracije radi ću vam reći koliko je zagađenje sumporom bilo iz rafinerije, a to je da se dnevno preko toga postrojenja "Klaus" proizvede između 25 i 40 tona sumpora koji bi inače završio u zraku. Ovim postupkom proces modernizacije nije završen niti smo još uvijek zadovoljni dokle u gradu Sisku zrak ne bude najbolje kvalitete, ali su načinjeni krupni koraci. Ono što smo čuli na aktualnom satu prije nekoliko dana je ono što smo ustvari i željeli čuti, kada je gospodin potpredsjednik Vlade Polančec rekao da su prva faza koja se odnosi na odsumporavanje popularni "Klaus" gotova, da je do kraja jeseni će biti završena druga faza … /Govornik se ne razumije./ … i isto tako do kraja 2009. godine će biti i završena treća faza, to je izomerizacija. će biti gotova do kraja 2011. i to je ono zaista što nas veseli. Ove izmjene i dopune važećeg Zakona o zaštiti zraka još će značajnije pridonijeti da veliki i mali zagađivači se pridržavaju zakona jer je usklađen i sa europskom stečevinom, ali i sa važećim našim zakonima, isto tako i sa novim Prekršajnim zakonom i ja ću podržati ove izmjene i dopune zakona. Hvala lijepo. lijepo. Dalje. Na redu je za raspravu uvaženi zastupnik Ivan Bagarić. Nema ga. Gubi pravo za raspravu. Dalje prema prijavama slijedi rasprava uvaženog zastupnika Borisa Matkovića. Izvolite. Gospodine potpredsjedniče, gospodine državni tajniče, uvažene kolegice i kolega. Evo, po običaju svi kažemo pred nama je zakon taj i taj. Ja ću to preskočiti pa ću kazati da onečišćenje zraka je inače jedan vrlo ozbiljan problem vremena u kojem mi danas živimo, kojega smo svi zapravo svjesni i znamo koliko on utječe na nas prvenstveno na zdravlje ljudi, koliko on utječe uopće na kakvoću življenja u bilo kojem, dakle na bilo kojoj razini i uopće u bilo kojem okružju i prostoru. Navedeni su i glavni onečišćivači, tvari koje se spuštaju u zrak a među inima sumporov dioksid, dušikovi oksidi, dim, lebdeće čestice, teški metali itd. Mi smo danas jedan od prvih naraštaja koji zapravo na neki način možemo strahovati, ali isto tako trebamo se svi zajedno potruditi, svaki stanovnik ponaosob da izbjegnemo sve one nepredvidljivosti koje su pred nama svakodnevno počev od mnogih ekstremnih vremenskih i inih događanja oko nas. Treba kazati da je Republika Hrvatska ona koja se svakim danom sve više uklapa, uklopila se u dugoročne napore Svjetske zajednice u sprečavanju globalnog zatopljenja i ublažavanju štetnih posljedica klimatskih promjena. To određuje, prvenstveno okvirna konvencija Ujedinjenih naroda o promjeni klime, ali i protokol na konvenciji poznatiji kao Kyotski kojega je Republika Hrvatska ratificirala u travnju 2007. godine. Što je cilj? Cilj je uspostaviti stabilnost koncentracije stakleničkih plinova u atmosferi. Hrvatska je do 2012. godine dobila i obvezu smanjiti tu emisiju staklenih plinova za 5% u odnosu na količinu iz 1990. godine. 2004. godine te su emisije iznosile 6,6 milijuna tona CO2 ekvivalent po stanovniku, najviše potječe od uporabe fosilnih goriva u proizvodnju električne i toplinske energije, ali isto tako i u prometu kao značajnoj kategoriji. Držim da je svijest o pitanju, ovom pitanju svakodnevno ipak u porastu i da je upravo taj zabrinjavajući faktor ono na što moramo obratiti pažnju, a to možemo vidjeti iz nekoliko primjera i na našem području. Kao prvo, već je počelo iskorištavanje potencijala vjetra. Najbolji pokazatelj za to su vjetroelektrane na Pagu i u okolici Šibenika. Dalje, sve više se iskorištava i šumska biomasa, ogrjevno drvo, ali i otpad od sječe stabala. Kao energent kojim se uspješno može zamjenjivati i loživo ulje u kotlovnicama, u toplanama je moguća istodobna proizvodnja i električne i toplinske energije. To je znači nešto što moramo uzeti uzeti kao pretpostavku jednog ozbiljnog pomaka u našim razmišljanjima, u podizanju razine ugrožavanja svakodnevnog života ljudi, biljaka, životinja itd. Dakle, to su pretpostavke o kojima moramo razmišljati i koje moramo njegovati. Dakako da budućnost ima i proizvodnja u malim hidroelektranama kao i iskorištavanje geotermala i sunčeve energije. To su isto stvari o kojima moramo duboko razmišljati i koje moraju biti poticajne, nadam se, za sve nas. Ono što je isto tako znakovito i po meni poticajno jeste da je u Hrvatskoj započela i proizvodnja biodizela koji je po kemijskom sastavu jednak dizelskom gorivu ali je CO2 neutralan, što je vrlo važno. Naime, sirovina od koje se to da proizvoditi je li, je uljana repica, a količina ugljikova dioksida nastala izgaranjem bio goriva jednaka je količini koju biljka procesom fotosinteze apsorbira iz zraka i to je ono što bi ona ugradila u svoju bio masu. to je isto tako poticajno, to je ono što bi trebalo pokušati iskoristiti, ali i sve više razvijati jer po meni to još uvijek nije dostatno. Mnogi od nas misle da da treba dati i akcent na proizvodnju bio dizela, jer on se može proizvoditi iz otpadnih jestivih ulja dok je iz žitarica isto tako moguće proizvoditi bio etanol kao zamjenu za benzin. To su stvari koje danas još vjerojatno nisu došle potpuno do izričaja, ali evo one su tu pred nama. Postoje dakle pretpostavke njihovog razvitka, postoje pretpostavke dakle pomicanja u tom pravcu i jasno u svakom slučaju dakle izbjegavanje svakim danom što je moguće više nekakve nekakve katastrofične i atmosfere ali i onoga što je bitno i primarno, a to je sačuvati čovjeka i čovjekovo zdravlje. U svakom slučaju najisplativije mjere smanjenja emisija stakleničkih plinova mogu se u biti smanjiti na način da svaki stanovnik Hrvatske racionalno počne uporabljivati konkretno primjera radi, električnu energiju u kućanstvima. Ima puno stvari koje vjerojatno ljudi do danas nisu niti pročitali o njima niti su se pomakli od onog dakle klasičnoga, a to je prvenstveno primjena recimo štednih žarulja koje se mogu koristiti radi manje upotrebe električne energije, zatim kućanskih aparata koje su visoke energetske učinkovitosti. Isto tako to se može postaviti i poboljšanjem toplinske izolacije krovova, zidova, otvora u stanovima itd. Malo prije je i tu ima apsolutnu moju podršku kolegica Holy je spomenula ekonomičnu uporabu osobnog automobila. Mislim to su stvari o kojima isto tako moramo svi skupa razmišljati kao što je i za prethodnu temu vezana i ova točka dnevnog reda na … /Ne razumije se./ … to je izbjegavanje nastajanje otpada. Dakle treba ga kontrolirati moguće. Ali isto tako i recikliranja i kompostiranja bio izgradivog otpada. Dakle sve je to pretpostavka i ovoga o čemu govorimo, a to je smanjenje smanjenje stakleničkih plinova, jednog zdravijeg života pa i sačuvanja onoga što smo zapravo jednim dijelom sami upropastili. nastojeći ovladati prirodom treba kazati da je čovjek stvorio znanost, a među inim disciplinama i kemiju. Njoj dugujemo brojna poboljšanja života, isto ta kemija stvorila je i brojne otrove i desetke tisuća otrovnih kemijskih sredstava koje završavaju u prirodi i zraku. Dakako nisam protiv kemijske znanosti jer znam što što ona i kao i svi mi znači i koja je njena znakovitost. Ali ja bih ovdje apostrofirao nešto što nije nitko danas kazao, ali nadam se da mnogima je to poznato, a i podržati će, a to je da svakodnevno među ovim što imamo kroz ispuštanje u zrak, imamo jednog tihog ubojicu kojega mnogi ne žele spominjati i ne znam zašto nije spomenut nigdje, dioksin. On je tihi i prikriveni ubojica. Zašto? Pa kao prvo dokazano je i to je poznato da na ljestvici otrovnosti on je na 4. mjestu, odmah iza botulizma, tetanusa i difterije. otrov koji nastaje spaljivanjem organskog otpada. Dakle vezan je uz temu o kojoj mi govorimo, a sve kao što dim ode u zrak, on se vraća. Vraća se u travu, voće, povrće, vodu, možemo nabrojiti bilo šta. Sve će to netko jednog dana pojesti i popiti, sve će završiti u lancu prehrane, a na kraju tog lanca je čovjek. Dakle ne govoreći o tome gdje ga sve imamo i gdje ga sve nalazimo čak mislimo da ne znamo gdje, imamo ga čak i u dakle dizelskom gorivu. dakle kod izgaranja drva, on pada svugdje, svugdje se taloži. Mnogi misle da kancerogeni rak nastaje samo od duhana, ma nije on pada odozgo i on je taj tihi ubojica o kojem nitko ne razmišlja zasigurno. Znam da je kraj vremena. No, kako kako je u ovom zakonu ja bih na kraju kazao u cilju što bolje zaštite zraka i zaštite klime u Republici Hrvatskoj, dakle predloženo nekoliko mjera koje su zaista poticanje, donošenje ovih izmjena i dopuna Zakona držim opravdanim i dići ću ruku za ove izmjene po hitnom postupku. Hvala. Hvala lijepo. Prema prijavama na redu je za raspravu uvaženi kolega zastupnik Zdenko Franić. Štovani gospodine potpredsjedniče, štovani gospodine državni tajniče, štovane kolegice i kolege. Tu bih se u ovoj raspravi osvrnuo na dva aspekta zakona. Prvi jest činjenica da su poslovi praćenja kakvoće zraka u postajama iz državne mreže, a to se odnosi na prikupljanje podataka, provjeru kakvoće mjerenja i podataka, obradu i prikaz rezultata, dostavu podataka u informacijski sustav zaštite zraka, održavanje i servisiranje postaja i opreme te izgradnja novih postaja u državnoj mreži, povjerena Državnom hidrometeorološkom zavodu. Međutim, valjalo bi razmisliti o tome da se u taj izričaj uključi i mogućnost uključivanja znanstvenih instituta i fakulteta u Republici Hrvatskoj koji se bave predmetnom problematikom. Naime, male zemlje veličine Republike Hrvatske trebaju u sustav nadzora i kontrole okolišnih parametara uključujući i kakvoću zraka uključiti sve raspoložive resurse. Mi smo premali da bi takvu mogućnost olako odbacili. Za primjerenu zaštitu okoliša nije dovoljan samo binarni pristup, ima ili nema zagađenja, odnosno jest dopuštena granica, nije dopuštena granica dosegnuta već trendove valja analizirati, trendove valja pratiti kako bi se pravilno moglo zaključivati o potrebnim mjerama u slučaju bilo kakvog izvanrednog događaja. Zakon implicitno, a zapravo i eksplicitno predviđa da će se mjerenje parametara iz ovog područja provoditi automatskim automatiziranim stanicama, postajama. Evo jednu imamo prilike vidjeti na uglu Miramarske i Vukovarske ulice koja je već duže vremena u funkciji. Međutim, činjenica jest da su gravimetrijske metode još uvijek danas vrlo važne i komplementarne ovakvim automatskim stanicama. Naime, ne može se bez dostatnog pumpanja volumena zraka kroz dovoljno dugi vremenski period zaključivati o česticama, bilo da se radi o onim ukupnim lebdećim česticama, 10 mikrometarskim ili 2,5 mikrometarskim česticama. Nadalje, zakon predviđa i potrebu akreditacije laboratorija koji će se baviti emisijom i ispitivanjem ispitivanjem kakvoće zraka, ali činjenica jest da takvi akreditirani laboratoriji trebaju i servis odnosno asistenciju umjernih odnosno kalibracijskih laboratorija koji moraju validirati mjerne instrumente kojima se kakvoća zraka ispituje. U smislu Zakona o mjeriteljstvu i potrebe osnivanja Nacionalnog mjeriteljskog instituta kao nositelja fundamentalnog mjeriteljstva u Republici Hrvatskoj takvi umjerni laboratoriji u zemljama veličine Hrvatske mogu postojati samo unutar znanstveno akademske zajednice, dakle biti smješteni na institutima ili fakultetima, jer tržišno opravdanje vjerojatno niti jedan privatnik neće naći zbog vrlo male tražnje u Republici Hrvatskoj. Dakle, takvu razinu ekspertize i dodatnu vrijednost praćenju kakvoće zraka može pružiti samo znanost i na taj način pomoći struci, u ovom slučaju Državnom hidrometeorološkom zavodu. Nadalje, članak 14. ovog Prijedloga o izmjenama i dopunama zakona predviđa da u članku 27. onog starog zakona, u slučajevima kada postoji sumnja da je došlo do onečišćenosti zraka čija je kakvoća takva da može narušiti zdravlje ljudi, kakvoću življenja i/ili štetno utjecati na bilo kakvu sastavnicu okoliša moraju se obaviti mjerenja posebne namjene ili obaviti procjena razine onečišćenosti. Dakle, u ovom članku se također referira na laboratorije koji već posjeduju razinu ekspertize, kao što su recimo laboratorij u mnogim zavodima za javno zdravstvo ili institutima ili fakultetima. Stoga smo, evo jedna grupa zastupnika je dala amandman da se kao uz nositelja poslova, dakle Državni hidrometeorološki zavod ubaci i dodatak rečenice „uz uključivanje znanstvenih instituta i fakulteta Republike Hrvatske koja se bave predmetnom problematikom“. Dakle, radi se o jednom zaista benignom izričaju koji samo daje punu podršku struke koja u Republici Hrvatskoj iz ove predmetne problematike, srećom jest na visokoj razini. smatram da je izuzetno dobro što je u zakonu predviđena akreditacija prema normi 17025. Dobro je i to što je rok pomaknut za godinu dana, do kraja 2009. godine. Međutim, činjenica jest da akreditacija laboratorija garantira jednu garanciju nepristrane treće strane, da su laboratoriji osposobljeni da postoji kompetencija metode, da se bave predmetnom problematikom. Taj izričaj je i taj prijedlog je izazvao do sada dosta rasprava unutar struke koja se bavi zaštitom zraka, jer takvih rješenja u Europi baš i nema, ali zašto Hrvatska ne bi i u tome prednjačila i tim više što su evo neki laboratoriji već i uspješno savladali sve potrebne predradnje i uskoro će zaista i dobiti akreditaciju za ovu Akreditacija je kao sklop infrastrukture kvalitete izuzetno važan segment približavanja Republike Hrvatske u punopravno članstvo Europskoj uniji, jer članak 73. Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju to eksplicite traži od Republike Hrvatske da ima uređenu infrastrukturu kvalitete. I to dobro jest, da je upravo na segmentu zaštite zraka jedan takav pristup evo Vlada i donijela. Na žalost, nisam siguran da je kakvoća zraka unutar sabornice u skladu sa standardima, pa bi to ustvari trebalo ispitati, jer mi se čini se jedan te isti zrak uvijek cirkulira preko suhog leda, pa jest da je dobro i temperirano, ali što se tiče lebdećih čestica dopustite mi da izrazim svoju najdublju sumnju da udišemo kvalitetni zrak. Hvala lijepo. (HDZ)** Kako izmjeriti kakvoću zraka u Sabornici? **Franić, Zdenko (SDP)** Valjalo bi jedan od ovih laboratorija u kojima gospodin Ružinski gospodari pozvati, jer se nekoliko laboratorija u Republici Hrvatskoj bavi tom problematikom i to je zapravo vrlo Vladimir (HDZ)** Onda ćete to u završnoj riječi se osvrnuti na ovu inicijativu, jer mi smo svi zainteresirani za kakvoću zraka u sabornici. Gospodin zastupnik Davor Bernardić. Poštovani potpredsjedniče, kolegice i kolege. Pa evo iz ekološkog manifesta koji je zapravo već duže vrijeme prisutan, a pogotovo aktualizira se u samo vrijeme oko Dana planeta Zemlje, Dana zaštite okoliša poznaje ustvari tri najvažnije stvari vezane za zaštitu okoliša i zaštitu planeta. To je zaštita izvora pitke vode, zaštita zraka i korištenje resursa obnovljivih izvora energije. Ja moram reći kad, gledajući ovaj zakon znači koji predviđa usklađenje s direktivama Europske komisije, u njemu je secirano način odnosno rokovi, znači preko državne mreže pa poslije za, preko Državnog hidrometeorološkog zavoda, mehanizmi praćenja kakvoće zraka. I mehanizmi i sankcije odnosno kazne. No, međutim, ono što mene zapravo tu malo brine je da opet imamo zakon koji usklađujemo, opet imamo zakon koji će biti formalno pravno u dijelovima usklađen, no činjenica je da nećemo imati načina, tj. iznaći načina kako dotičan zakon provesti. Jer, budimo realni, nije Hrvatska problem. Hrvatska problem. Hrvatska nema tešku industriju. Mi nismo "petrol" država, mi nismo Kina, mi nismo SAD. Mi stakleničke plinove u onoj mjeri u kojoj ih oni ispuštaju te države koje nisu potpisnici Kyota, znači znači možemo ih sanjati. Hrvatska, dakle i nema industriju i Hrvatska će u jednom dijelu sa ovim zakonom na neki način i opteretiti i onu postojeću industriju koja se dijelom neće moći snaći odnosno prilagoditi. Rok od godinu dana je dobar, no međutim činjenica je da moram upozoriti na dvije stvari, a to je prekoračenje emisije znači preko registra stakleničkih plinova koje će pojedine pravne osobe kao subjekti morati plaćati dodatno, ako prebace normu godišnju. Dakle, na neki način, zakon se svjesno donosi znajući da oni neće to moći ispuniti. A druga stvar je neusklađenje s Prekršajnim zakonom mada uz detaljizirano predviđanje određenih kazni. I to je ono što na neki način fali, odnosno čini mi se da nije dobro i upadamo u onu fazu samo da mi potpišemo, a lako ćemo za provedbu. Ja moram napomenuti da je Velika Britanija zemlja koja najagilnije i najaktivnije provodi reformu obrazovanja zvanu Bolonjsku reformu. No, međutim, sama nije potpisnica iste. Znači konferencija redovna ministarska koja je u biti objedinila 47 sad već država na provedbu iste Bolonjske reforme nije uključila Veliku Britaniju mada to oni agilno provode. Dakle, po principu hajde prvo da napravimo, pa ćemo onda potpisati kad budemo sigurni da ćemo moći provesti. Nažalost, uslijed, a i o tome je bilo govora, znači i pred samim čitanjem državnog proračuna i na predstavljanju programa Vlade, a bilo je govora o velikim cijenama nafte, znači fosilnih goriva, energenata, kao snažnom udaru na svjetsko gospodarstvo, kao snažnom udaru i, između ostalog, na hrvatsko gospodarstvo Hrvatska nije dosta učinila i tu treba biti realan i tu treba povući crtu. Nažalost, Europska komisija svjesna te činjenice, odnosno na sreću, je dala direktivu i Europska komisija je cilj te direktive je da do 2020. godine razina obnovljivih izvora energije na razini država Europske Do 2010. su dali rok od 10% koji je iz ove perspektive nedostižan, mada mnoge države poput Velike Britanije, Irske, skandinavskog dijela, koje puno ulažu u ekologiju i obnovljive izvore energije, čisto iz precesivne osnove kretanja zemlje, trude se implementirati i tu priču do 2010. Do 2020., upravo zbog velike emisije stakleničkih plinova, upravo zbog klimatskih promjena uzrokovanih onečišćenjem zraka, upravo zbog krize energenata na svjetskom tržištu, visoke cijene, Europska komisija je dala direktivu do 2020. godine se obnovljivi izvori energije stave na 20% svih izvora energije. Ja moram isto tako izraziti žaljenje, doduše moram izraziti jednu pohvalu i jedno žaljenje. Pohvala je vezana uz to da je činjenica HEP pristupio određenim stvarima vezanim za rješavanje problema obnovljivih izvora energije, naročito s izgradnjom dvije nove vjetroelektrane, i to je dobro i to se radi zadnjih par godina i tu, ja se nadam da priča neće stati, da će krenuti još agilnije. No, međutim, u proračunu državnom ove godine je predviđeno manje sredstava za subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora upravo za poticanje obnovljivih izvora energije. Ja sam dao amandman. Nažalost, nije prihvaćen. Ministar je dao opravdanje. Dijelom s tog opravdanja ja se mogu i složiti. Naravno da neće biti prostora ni mogućnosti da se realizira ta stavka znači same subvencije, no međutim neće biti prostora ni mogućnosti upravo iz razloga što ne postoji strategija kamo hrvatska industrija ide, ne postoji strategija u kojem dijelu se želimo razvijati i ne postoji strategija, odnosno osuvremenjivanje svijesti u našim glavama i glavama naših poduzetnika da su obnovljivi izvori energije zapravo nešto gdje je potrebno ulagati ćemo biti suočeni s tim da ćemo za 4 godine morati se suočiti sa direktivama Europske komisije, znači, ja se nadam tada već kao članica Europske unije, i onda ćemo biti prilično u stisci i panici da provedemo sve te određene mjere. I evo, ja bih stvarno volio kada bi u sljedećem državnom proračunu puno bilo više sredstava osiguranih upravo za ovu stavku, jer zaštita, kakvoća zraka je samo jedan od segmenta ukupne zaštite okoliša, a Hrvatska kao zemlja sa velikim ekološkim potencijalom, Hrvatska kao zemlja sa snažnim hidropotencijalom, u svakom smislu, i u smislu izvora pitke vode treba biti ta koja će tu dati određenu prednost i treba biti ta koja će voditi određenu rolu, pa i prema Europskoj uniji, danas, sutra kada i budemo članovi. Hvala. Hvala. Završni osvrt, državni tajnik Nikola Ružinski. Izvolite. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Pa, kao što ste rekli prvo o kvaliteti zraka u sabornici. Ja ne mogu reći da li je kvaliteta dobra ili nije, ali to se da izmjeriti, međutim, to nije predmet ovog zakona, nego je to stvar radnih prostora. Problemi lebdećih čestica, što je uvaženi zastupnik Franić spomenuo, je zaista jedan od problema koji se sve više i više javlja u sustavu. određenih mogućnosti mjerenja tih lebdećih čestica, sadržaj ostalih sastavnica zraka i to postoji, ja ne znam koliko ja sad danas smijem ovdje u sabornici govoriti o nekome tko bi mogao dobiti posao mjerenja, ali svakako je to Institut "Ruđer Bošković", Institut za medicinska istraživanja, dakle IMI. To su instituti koji imaju međunarodnu reputaciju i sigurno se mogu uključiti u taj problem. Ja ne znam da li ovaj čas mogu mjeriti tako male čestice, ali PM 10 mogu. Dakle, možete i Dakle, to mi je izuzetno drago zbog toga što je važno da upravo u čitavom postupku koji je dan ovim zakonom, kad idemo sad opet na vanjski zrak, bitno da možemo kontrolirati ono što smo propisali zakonom. Jedan od tih stvari je sigurno i ova kontrola koja se provodi u Sisku i koja se upravo provodi i na taj način da se i lebdeće čestice mjere prema koncentraciji u zraku i dokazuje se koliki je utjecaj svih ovih tvari. Ja bih sad rekao samo dvije, tri riječi da se zahvaljujem na podršci odnosno činjenica je da evo vidimo svi u ovom, koji su se javili, svi saborski zastupnici a to je očito opće mišljenje, smatraju ovakav jedan zakon odnosno aktivnosti koje su vezane pogotovo u zaštitu klime izuzetno značajnim. Pozicija Republike Hrvatske je dosta osjetljiva u tom području. Vi znate da smo mi potpisali odnosno ovaj Sabor je ratificirao Kyotski protokol nakon nekoliko godina teških pregovora unutar Svjetske zajednice, unutar Ujedinjenih naroda. ono što je u budućnosti a to je Postkyoto koji predviđa daleko, daleko strožije mjere i predviđa jednu odlučnost Svjetske zajednice da se na koncu uhvati u koštac sa globalnim promjenama vezanim uz zaštitu klime. Ja moram reći da sve što se događa zadnjih dvije godine, možda dvije godine, ne puno više na svjetskoj razini u okviri Ujedinjenih naroda a pogotovo na razini Europske unije pokazuje da se sve više i više zemalja uključuje u borbu protiv klime. Razvijene zemlje, Sjedinjene Američke Države su počele jednu aktivniju ulogu u tome, još uvijek ne dovoljno. Problem su zemlje u razvoju, Indija i Kina, koji gomilaju industriju koja bježi iz razvijenog dijela svijeta tamo i oni i oni polako pod pritiskom počinju razmišljati o tome. Sigurno je da Europska unija ima vodeću ulogu u borbi protiv klime i mi kao buduće članice Europske unije se moramo voditi tim pravcem. Jedna od načina rješavanja su sigurno obnovljivi izvori energije. I rade se veliki zahvate, radi se energetska strategija. Ima puno istraživanja pogotovo na području iskorištenja vjetro potencijala. Hidropotencijal, ja sad ne govorim o pitkim vodama nego energetski, je nažalost kod nas veoma visoko iskorišten tako da imamo relativno još male mogućnosti, ali još uvijek postoje male hidrocentrale. Biogoriva, biodizel, bioetanol su izazovi i imperativ, ali se u svijetu danas jako puno govori o održivosti tog sustava, dakle da li hrana za gorivu, da li se to treba na taj način raditi ili se okretati prema onom što se danas govori to su biogoriva druge generacije, a to je otpad od drvene biomase, otpad iz poljoprivrede čemu se mi moramo posebno okrenuti. Međutim i to opet ulazi u bioraznolikost. Dakle situacija je izuzetno komplicirana i ozbiljna i svijet se suočio s tim. I Hrvatska sigurno barem svojim doprinosom, koliko god bio mali doprinos u ukupnoj bilanci, mi moramo dat svoj doprinos. I zato je lijepo čuti kad Hrvatski sabor podržava ovakove zakone. Hvala lijepo.